Откривам заседанието. Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание промяна в дневния ред за работа на Народното събрание.

предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Вносител е Министерският съвет. Предлагам да стане точка първа за утрешното пленарно заседание – петък, г. Парламентарният контрол, предвиден за това заседание, ще започне веднага след приключване на гласуването на тази точка. Моля, гласувайте.

Обръщам се към Вас с една искрена молба – да вземете каквито и да са мерки за системата за гласуване. Проблемът не е на Петър Кънев, както казахте преди малко.

Ще информирам Председателския съвет за проблемите. Благодаря Ви. Колеги, вчера обявих, че ще гласуваме Законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една от една страна, и Европейския съюз и неговите държави – членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, като пета точка в днешното заседание. Предлагам това гласуване, по предложение и на Председателския съвет, да мине като първа точка днес. Моля, гласувайте предложението, което направих.

прието. Колеги, подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави – членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел. Вносител е Министерският съвет на 28 юни

Групата на „Обединени патриоти“ гласува против предложението за ратифициране на СЕТА, тъй като това е наше дълбоко идеологическо убеждение. Този начин за правене на политика под диктовката на международния капитал на една отречена либерална идеология, за нас е грешен. Ние смятаме, че днес не е добър ден за българската демокрация. Днес ние създадохме поредната заплаха за България, за българския бизнес, за българските трудови хора в името само на една малка група, която често в международен план се нарича олигархия. Ние ще продължим да отстояваме като противници на този начин на правене на политика. Призоваваме българите да се събудят, да бъдат по-активни, защото предстои второ четене на този законопроект. Това второ четене трябва да бъде преодоляно именно чрез обществена активност, защото последиците за България могат да бъдат изключително неблагоприятни. Призовавам и всички, които днес натиснаха зелените бутончета и дадоха гласа си на първо четене за този законопроект, да преосмислят, защото някои неща, които гласуваме в тази зала, не винаги ги разбираме, но са изключително важни. Прочетете написаното за СЕТА, за този начин на правене на международна търговия, вижте че българският национален интерес не е защитен и при следващото гласуване преосмислете действията си!

Благодаря. Уважаема госпожо Председател! Парламентарната група на „БСП за България“ гласува против – категорично против, ратификацията на този договор. Нашата позиция е последователна във времето. Ние многократно сме изразявали своите опасения, защото националният интерес на България не е защитен по никакъв начин, а за нас той е приоритет. Благодарение на парламентарната група на БСП ще има и второ четене на ратификацията на този законопроект. Ето защо призовавам, когато се стигне до второ четене,